Í dag tekur því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Pírata í kjördæminu, Eva Sjöfn Helgadóttir. Eva Sjöfn Helgadóttir hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa að nýju.

vararíkissaksóknara úr starfi en lét þó fylgja með athugasemdir um að ummæli hans hefðu verið óásættanleg og ekki í samræmi við embætti hans og auk þess varpað rýrð á ákæruvaldið í landinu.

mjög afdráttarlaust, óvænt og skyndilega og varðar brottvísun eftir að mál hafði farið í gegnum allt kerfið. Ég spyr hvers vegna hæstv. ráðherra hafi gripið inn í það mál. Treystir hæstv. ráðherra ekki heilbrigðiskerfinu á Spáni, treystir hæstv. ráðherra ekki stjórnkerfinu á Íslandi eða var þetta gert eingöngu að kröfu ráðherra Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs?

nokkuð margar spurningar sem krefjast ítarlegs svars að hans mati og mér er það til efs að mér dugi sá tími sem mér er skammtaður til að svara þeim öllum. Ég held að ég hafi farið nokkuð ágætlega yfir mál vararíkissaksóknara í fjölmiðlum í síðustu viku. Það er afstaða mín, og það hefur komið fram, að ummæli vararíkissaksóknara hafi ekki aðeins verið óviðeigandi heldur í ósamræmi við þá stöðu sem hann gegnir innan stjórnkerfisins og við það stend ég. Þau voru sömuleiðis til þess fallin að grafa undan trúverðugleika embættisins. En það var mat mitt eftir að hafa skoðað málið í heild, eftir að hafa leitað ráðgjafar bæði í ráðuneyti mínu sem og hjá tveimur lögfræðistofum,

fyrir þann embættismann sem þarna um ræðir og því tók ég þá ákvörðun að gæta meðalhófs og víkja honum ekki úr starfi um stundarsakir. Síðan höfum við séð að það ber ekki öllum saman, það ber ekki öllu löglærðu fólki saman um það hvar þessi mörk tjáningarfrelsis

Þetta er furðulegt þannig að ég skal hætta að spyrja út í þetta í bili en ég mun gera það aftur síðar af því að ég vil gjarnan fá svar við seinni spurningunni, varðandi óvænta ákvörðun hæstv. ráðherra í nótt. Telur hæstv. ráðherra sig hafa lagaheimild til að taka slíka ákvörðun með þessum hætti

hóf heimferðardeild ríkislögreglustjóra það verkefni að framfylgja brottflutningi á einstaklingi, fylgja hér palestínskri fjölskyldu til Spánar þar sem verndarumsókn þeirra á réttilega heima. Áður en lagt var af stað frá Keflavíkurflugvelli barst mér beiðni frá félags- og vinnumarkaðsráðherra um að þessari framkvæmd yrði frestað vegna þess að hann óskaði eftir að fá að ræða þetta tiltekna mál í ríkisstjórn. Ég ákvað að verða við þeirri beiðni og lagði þess vegna fyrir ríkislögreglustjóra að fresta för um sinn.

þingmönnum hafi verið brugðið að heyra enda starfsemin ein mikilvægasta stoð risastórs landsvæðis á Norðausturlandi. Sjúkrahúsið á Akureyri, til að halda því til haga, er eina sjúkrahúsið utan höfuðborgarsvæðisins sem veitir sérhæfða sjúkrahúsþjónustu. Þjónustan hefur verið að dragast saman á undanförnum misserum. Sérfræðiþjónusta sem var í boði er ekki lengur til staðar. Við getum nefnt erfðaráðgjöf, lungnalækningar, augnlækningar, húðlækningar og innkirtlalækningar auk þess sem aðrar sérfræðigreinar eru í mikilli hættu og þar má nefna geðlækningar, barna- og unglingageðlækningar, skurðlækningar og svo mætti halda áfram. Árlega þurfa nú 22.000 manns af upptökusvæði Sjúkrahússins á Akureyri þess vegna að leita sér lækninga til Reykjavíkur þar sem þjónusta er einungis í boði á höfuðborgarsvæðinu. Það væri auðvitað miklu skynsamlegra að tryggja reksturinn og fá lækna norður í stað þess að senda fleiri þúsund manns suður vegna inngripa sem vel hægt væri að gera norður í landi, minnka bruðl hins opinbera og spara sjúklingum auðvitað himinháar upphæðir vegna uppihalds, gistingar eða vinnutaps. Í nýjum fjárlögum kemur skýrt fram að því fer víðs fjarri að verið sé að tryggja þetta. Það er sífellt verið að bæta aðeins uppsafnaðan halla með fjárauka en það vantar 800–1000 millj. kr. inn í grunninn bara til að hægt sé að halda í horfinu. Að óbreyttu heldur því varnarbarátta sjúkrahússins áfram og enn skerðast lífsgæði úti á landsbyggðinni. Ég spyr því ráðherra hvort ekki standi til að breyta þessu eða hvort ráðherra ætli virkilega að láta fjara undan starfsemi eina sjúkrahússins utan höfuðborgarsvæðisins á sinni vakt.

inn á milli að eyða orkunni í að tala um það sem vel er gert í hans kjördæmi frekar en að fara endalaust með sömu rulluna um að það sé að fjara eitthvað undan. Já, það verður áskorun til framtíðar að tryggja sérfræðilækningar úti á landi og fyrir norðan líka. Ég vil nefna samvinnu sjúkrahúsanna tveggja, sem við höfum verið að efla í samtali, og stuðning við heilbrigðisstofnanir, sérstaklega á viðkvæmum svæðum eins og Vestfjörðum og Austurlandi.

í rekstri og það getur staðið undir býsna góðum rekstri eins og hefur verið hingað til. Við höfum unnið mjög náið með sjúkrahúsinu þegar kemur að fjármögnunarþættinum. Svo vil ég nefna varðandi geðheilbrigðisþjónustuna að þar höfum við tekið upp aukna

Herra forseti. Ef hæstv. ráðherra er eitthvað sérstaklega að óska eftir því að ég sé hérna annað slagið talsmaður góðra verka hans þá er það bara ekki hlutverk mitt að tala um það sem ráðherra er falið að gera og á að gera. Það er einfaldlega þannig að ef ekki verður bætt inn í grunninn, og þetta eru heimildir sem ég hef bara innan úr stofnuninni, þá mun halda áfram að fjara undan henni og það er það sem við verðum að tryggja.

vinna að góðri byggðastefnu með því að tryggja lífsnauðsynlega starfsemi stofnana úti á landi heldur en að gera það með einhverjum átaksverkefnum eða tilfallandi færslu á einni eða tveimur stofnunum eða störfum.

Við höfum styrkt rekstrargrunninn varanlega og mátum það fyrir tveimur árum, fyrir fjárlögin 2023, að 250 milljónir myndu duga varanlega inn í þann rekstrargrunn á þeim tíma til að mæta uppsöfnuðum halla einhverra ára þar á undan. Við erum í stöðugri samvinnu um það og ég

Svo vil ég aðeins koma inn á þessar tölur varðandi þá sem þurfa að leita hingað á höfuðborgarsvæðið eftir þjónustu. (Forseti

Húsnæðisverð hefur sjöfaldast frá aldamótum, þar af tvöfaldast á síðustu tíu árum. Húsnæðisverð hefur því átt mikinn þátt í þeirri verðbólgu sem við höfum upplifað síðustu ár og það er ljóst að ef ekki væri fyrir þennan húsnæðislið væri verðbólgan 3,6% en ekki liðlega

Heimili landsins eru að drukkna í feni stökkbreyttrar greiðslubyrði húsnæðislánanna. Lán sem áður voru vel viðráðanleg bera nú allt að þrefalda greiðslubyrði. Við verðum að gera allt sem við getum til að bjarga fjölskyldum þessa lands frá afleiðingum svimandi hárra stýrivaxta. Það er ekki svo að einhver hagfræðileg lögmál óumdeild sýni fram á að við verðum að taka húsnæði með í reikninginn þegar við mælum verðbólgu. Þvert á móti eru dæmi um að hagfræðingar hafi kallað eftir því að við afnemum húsnæðisliðinn, til að mynda Óttar Guðjónsson nú síðast fyrir nokkru, og einnig var það eitt af umfjöllunarefnum skýrslu um framtíð íslenskrar peningastefnu þar sem sátu meðal annarra Ásgeir Jónsson, núverandi seðlabankastjóri, Illugi Gunnarsson, fyrrum menntamálaráðherra,

Hér er komið inn á nokkuð stórt mál sem á sér marga fleti og margar hliðar. Við skulum muna í þessari umræðu að við tókum til endurskoðunar samsetningu á húsnæðisliðnum fyrr á þessu ári þegar við gerðum breytingar á hinni reiknuðu húsaleigu. Um þetta hefur Hagstofan skrifað nokkra greinargerð og þær mælingar sem við sjáum á verðbólgu í dag eru að mestu byggðar á gögnum sem söfnuðust saman yfir tíma fyrir þessa breytingu. Hér er velt upp þeirri spurningu hvers vegna við tökum hreinlega húsnæðisliðinn ekki alfarið út úr vísitölunni. Eftir því sem ég best veit þá er það hvergi þannig að vísitala neysluverðs sé reiknuð án alls tillits til húsnæðisliðar. Önnur spurning væri: Hvers vegna er Seðlabankinn með verðbólgumarkmið sem hefur húsnæðisliðinn inni? Það er önnur spurning sem væri þá ekki að horfa til vísitölu þeirrar sem innifelur húsnæðisliðinn. Ég held að það sé hyggilegast fyrir okkur að gera engar skyndilegar breytingar á þessu heldur vanda okkur og það er það sem við vorum að gera þegar síðustu breytingar voru gerðar á vísitölunni og ég vísa um það til hinnar reiknuðu húsaleigu. Það sem mér finnst hins vegar vera stærsta álitamálið við þær aðstæður sem hafa skapast núna er þetta hér: Eru háir vextir Seðlabankans líklegir til þess að ná niður húsnæðisverðinu á Íslandi, þ.e. þeim þætti vísitölu neysluverðs sem borin er uppi af húsnæðisliðnum?

Virðulegur forseti. Það er þetta með fjármagnstekjuskattinn af verðbótum — þetta er mjög ágæt ábending hjá hv. þingmanni — sem við tókum til skoðunar og gerðum breytingar á hér fyrir nokkrum árum síðan. Þannig var í ríkisstjórninni sem var mynduð 2017 rætt um að hækka fjármagnstekjuskattsprósentuna en á sama tíma vildum við endurmeta skattstofninn meðal þess sem við skoðuðum sérstaklega var einmitt þessi þáttur sem á endanum varð til þess að við hækkuðum frítekjumarkið í fjármagnstekjuskatti einstaklinga með þeim hætti að langfæstir greiðenda eða gjaldenda eru að greiða

Þannig að þar er kominn hvati. Það hefur áhrif á verð orkunnar sem notuð er.

Það virðist vera stefna þessarar ríkisstjórnar að senda fólki á flótta þau skilaboð að það sé ekki velkomið hér. Til þess er ríkisstjórnin reiðubúin að eyða að því er virðist ótakmörkuðum fjármunum, milljörðum á milljarða ofan. Framan af var því haldið fram að breytingar sem gerðar voru á bæði lögum, með stuðningi Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs og Framsóknarflokksins hér á þingi, og framkvæmd undirstjórnvalda dómsmálaráðuneytisins snerist um að auka skilvirkni og spara fjármuni. Smám saman hefur gríman þó farið niður og nú er talað nokkuð skýrt um að tilgangur aðgerða sé að senda skilaboð og fækka hælisleitendum. Sjálfur hæstv. forsætisráðherra þessarar ríkisstjórnar, sem hóf feril sinn sem slíkur á því að losa sig við mannréttindamál af sinni könnu, stærir sig nú af einmitt því; fækkun hælisumsókna. Því skal haldið til haga að fækkun hælisumsókna þýðir ekki að það séu færri einstaklingar á flótta eða að það fólk sem í kjölfarið hikar við að leita hingað til lands vegna hafnandi skilaboða ríkisstjórnarinnar sé í minni hættu eða minni neyð. Það neyðist einfaldlega til að leita annað ef þess er kostur, þar sem álag og aðstæður eru að öllum líkindum mun verri en hér á landi, eða býr einfaldlega áfram við hættuástandið sem það flúði. Óvíst hversu lengi það varir. Í íslenskum lögum eru fjölmörg ákvæði eða voru, það er búið að afnema eitthvað af þeim — sem gátu og hefðu átt að grípa Yazan Tamimi. Það er pólitísk stefna ríkisstjórnar Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins sem veldur því að svo varð ekki. Mig langar að spyrja hæstv. dómsmálaráðherra: Hvað gengur ykkur til? Er það raunverulega svo að verið sé (Forseti hringir.) að nota líf langveiks barns og geðheilsu sem skilaboð til heimsins um að við getum raunverulega verið svona vond?

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Nú er það svo að ríkisstjórnarflokkarnir sammæltumst um heildarsýn í útlendingamálum í febrúar á þessu ári. Þar var markmiðið skýrt en það var að fækka umsóknum, fjölga brottflutningi þeirra sem ekki fá vernd hér á landi og það var líka að spara fjármuni sem fara í þennan málaflokk enda hefur sá kostnaður aukist gríðarlega á mjög stuttum tíma.

og aðlaga löggjöf okkar að nágrannalöndunum, þá erum við sérstaklega að horfa til Norðurlandanna, þannig að við séum með svipað fyrirkomulag umsókna hér eins og í öðrum löndum.

Svo að því sé haldið til haga þá höfum við komið okkur saman um kerfi og lög sem allir þurfa að fara eftir.

Forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir nokkuð skýrt svar þar sem hæstv. ráðherra hefur endurtekið það að markmiðið sé fyrst og fremst að fækka hælisumsóknum. Ég ítreka það sem ég sagði: Það þýðir ekki að þeir einstaklingar sem þá sækja ekki hér um en hefðu annars gert það séu ekki í neyð. Hæstv. ráðherra afhjúpar hér misskilning sem ég held að sé útbreiddur í ríkisstjórninni í þessum málaflokki, þ.e. að það sé einhver stór hluti þeirra sem hingað leita sem er ekki í raunverulegri neyð. Ég skil orð hæstv. ráðherra með þeim hætti að hún telji einstaklinga á borð við Yazan Tamimi ekki vera í raunverulegri neyð. Kostnaðurinn sem hefur aukist gríðarlega í þessum málaflokki á undanförnum árum er einmitt fyrir tilstilli þessarar stefnu. Það kostar ekkert mikið að leyfa fólki að byggja upp líf og raunar hefur ríkisstjórnin það að stefnu sinni að laða hér að fólk

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir seinni spurningu. Já, það hafa verið send skilaboð um að hér séum við búin að breyta lögum um útlendinga. Já, það hafa verið send skilaboð um það að við ætlum að útrýma séríslenskum málsmeðferðarreglum. Já, það hafa verið send út skilaboð um það að við viljum fækka hér umsóknum, að við viljum tryggja brottflutning þeirra sem ber að yfirgefa Schengen-svæðið og við ætlum að draga saman í þessum málaflokki þau fjárútlát sem hafa verið í honum. En svo ég fái að koma að málinu sem hv. þingmaður nefnir hér og hefur verið í fréttum í dag þá vil ég fá að ítreka að það mál hefur fengið lögbundna málsmeðferð á tveimur stjórnsýslustigum og ég ber traust til kerfisins. hefur fengið lögbundna málsmeðferð (Forseti hringir.) á tveimur stjórnsýslustigum. Það hefur komið niðurstaða og það var ákveðið að fresta framkvæmd í morgun en niðurstaðan stendur.

Fórnarkostnaður fólks er mikill af þessum ævintýralega háum vöxtum sem við búum við. Viðreisn hefur aftur og aftur talað um þessa stöðu hér í þessum sal, þessa þessa ógnarháu vexti sem almenningur á Íslandi býr við í öllum alþjóðlegum samanburði. Vextir á Íslandi eru á pari við það sem þekkist í stríðshrjáðum ríkjum. Verðbólga núna hefur verið yfir markmiði í heil fjögur ár og það er reyndar ekki fyrr en haustið 2026 sem gert er ráð fyrir að verðbólga geti náð þessum 2,5% markmiðum Seðlabankans. Það yrði þá eftir næstum 80 80 mánaða samfellt verðbólgutímabil. Það er með því lengsta í sögunni og fólkið sem er að díla við erfið húsnæðislán fær þau skilaboð frá ríkisstjórninni að ætlunin sé að hrifsa burt það úrræði að geta nýtt séreignarsparnað til að greiða inn á húsnæðislán.

sterkefnuðu stóreignafólki, eins og moldríkt fólk sé mikið með húsnæðislán á fasteignum sínum eða stóreignafólk lifi af launum en ekki fjármagnstekjum. Sterkefnað stóreignafólk borgar ekki í lífeyrissjóði af fjármagnstekjum sínum. Það er launafólk sem það gerir. Það er venjulegt millistéttarfólk sem finnur fyrir því að þessi heimild hverfi og þetta úrræði hefur reynst vel. Upphæðirnar hafa verið þær sömu í næstum áratug, hafa sem sagt lækkað verulega að raunvirði, og önnur úrræði sem fyrir hendi eru nýtast eðlilega fyrst og fremst lágtekjuhópum; húsnæðisbætur, vaxtabætur, barnabætur. Hér er eitt úrræði sem fer aðeins lengra upp tekjustigann og hvað með það? Ég spyr einfaldlega: Má ekkert gera fyrir millistéttina?

meiri háttar aðgerðum okkar til að leiðrétta skuldastöðu heimilanna. Þar fóru saman skuldaleiðréttingin annars vegar og svo skattfrjáls úttekt séreignarsparnaðar hins vegar sem við á þeim tíma töldum geta verið svona 70–80 milljarða úrræði hvort um sig. Það voru margir sem efuðust og flestir þeirra sem höfðu efasemdir sögðu að þetta nýttist fyrst og fremst þeim tekjuhærri. En við höfum staðið með þessu úrræði síðan og gert ýmsar breytingar.

á húsnæðislán. Í millitíðinni höfum við sömuleiðis búið til nýtt sérstakt sparnaðarúrræði í lífeyriskerfinu, sem heitir tilgreind séreign, sem sömuleiðis má taka út í þeim tilgangi að greiða inn á fyrstu fasteignakaup. Bæði þessi úrræði gilda í tíu ár. Við höfum nýlega tekið ákvörðun, í góðri sátt við vinnumarkaðinn, um að framlengja hina almennu heimild til úttektar á séreignarsparnaði, skattfrjálst, út árið 2024 í þeim tilgangi að þeir sem hafa verið að nýta úrræðið geti allir nýtt úrræðið í tíu ár. Nú stendur svo á, eins og hv. þingmaður lýsti ágætlega, að vaxtakostnaður heimilanna er töluverður og þess vegna hefur fjármálaráðherra sagt að hann sé að skoða leiðir til að bregðast við en ákvörðun um að framlengja hið almenna, eða við skulum segja hið sértæka úrræði út árið 2024 var tekin í fyrra. Þetta eru lögin eins og þau standa. Verði gripið til þess að framlengja úrræðið enn frekar, annaðhvort tímabundið eða með öðrum hætti, þá mun að mínu áliti þurfa að taka afstöðu til þess hvort tíu ára reglan eigi eingöngu að gilda fyrir fyrstuíbúðarkaupendur

Það liggur fyrir fjárlagafrumvarp frá ríkisstjórn sem hann fer fyrir um að taka þetta úrræði úr sambandi. Ég spyr: Má aldrei gera neitt fyrir millistéttina? Það liggur fyrir — og ég vil bara fá svar við því hver afstaða hæstv.

fyrir því að þetta úrræði fái að lifa. Ég spyr einfaldlega: Hver er afstaða forsætisráðherra til þessa álitaefnis? Þetta er úrræði sem nýst hefur millistéttinni vel. Mér finnast það köld og harkaleg skilaboð til heimila sem eru að

úrræðið leitt til þess að um 130 milljarðar kr. hafa farið inn á húsnæðislán frá því að það var lögfest. Ég vil leggja áherslu á það fyrir alla þá sem hlusta á þessa umræðu og hafa áhuga á þessu máli, svo að það sé alveg skýrt, að það er engin breyting að verða á heimildum til úttektar á séreignarsparnaði vegna fyrstu íbúðarkaupa. Það er mjög mikilvægt að það sé alveg skýrt. Breytingin sem hv. þingmaður tengir við fjárlagafrumvarpið er reyndar breyting sem við lögfestum í fyrra og varðaði kjarasamninga

Fjármálaráðherra hefur sagt um þetta að málið sé til skoðunar. Ég styð að það verði skoðað vegna þess að ég tel að það geti áfram nýst mjög vel fyrir þá sem ella myndu sjá úrræðið renna sitt skeið í lok árs.

60 manns voru í rútunni og allir gengu heilir frá borði en rútan varð alelda á skammri stundu og var lítt við ráðið og er því eignatjón töluvert. Svartan og mikinn reyk lagði frá rútunni og það sló óhug að okkur sem urðu áhorfendur að slysinu að hugsa til þess hvaða endi þetta hefði getað haft, hefði rútan verið stödd inni í jarðgöngunum þegar kviknaði í henni. Þá hefðu aðstæður verið aðrar og mun alvarlegri. Mig langar að beina fyrirspurn til hæstv. innviðaráðherra á þeim forsendum að samkvæmt gildandi regluverki um brunavarnir í samgöngumannvirkjum þá ber eigandi samgöngumannvirkis ábyrgð á brunavörnum í þeim og einnig ábyrgð á að brunavarnir séu virkar og að haft sé reglubundið eftirlit með þeim. Fyrir sérhvert samgöngumannvirki skal vera til viðhaldsáætlun þar sem gerð er grein fyrir viðhaldi alls búnaðar sem varðar öryggi vegfarenda. Viðhald öryggisbúnaðar skal vera í höndum viðurkenndra fagaðila. Samkvæmt sömu reglugerð skal vera

Að innan er nokkuð um að þau séu klædd efni sem varnar leka í göngum. Það efni er óvarið og bruni í þeim getur skapað alvarlegar eiturgufur og nóg er nú samt.

nálægt hurðin skall hælunum í þessum viðburði. En svo ég vindi mér beint í fyrirspurnir þingmannsins þá er það svo að viðbragðsáætlanir eru unnar í upphafi þegar jarðgöng eru opnuð. Þær hafa verið uppfærðar á fimm ára fresti. Annars vegar er þá um að ræða viðbragðsáætlanir sem eru sameiginlegar áætlanir með slökkviliðunum og svo innanhússáætlun um það hvernig Vegagerðin vinnur með viðkomandi slökkviliði. Þingmaðurinn spyr síðan um búnaðinn og súrefnisbirgðir og eftirlit af hálfu ríkisins. Þá er því til að svara að ábyrgð á því að slökkviliðsæfingar séu haldnar, m.a. við jarðgöng, liggur hjá sveitarfélögum í samræmi við lög um brunavarnir.

er sem sagt með eftirlitsskyldu. Öll slökkvilið landsins voru síðast tekin út af stofnuninni árið 2022 og skýrsla gefin út í framhaldinu. Þar var m.a. skoðað hvort brunavarnaáætlanir væru til staðar og hvort unnið væri eftir þeim. Vegagerðin hefur á síðustu árum hvatt til þess að haldnar séu slökkviliðsæfingar í jarðgöngum og auk þess hefur Vegagerðin fjárfest í æfingabúnaði, reykvél sem slökkviliðið notar við æfingar. Það hefur gengið vel og auðveldað mjög æfingarnar sem hafa verið haldnar í Norðfjarðargöngum, Hvalfjarðargöngum, Strákagöngum, Fáskrúðsfjarðargöngum og Almannaskarðsgöngum. En ég vil geta þess hér í lok míns fyrra svars að

Vestfjarðagöng voru opnuð 1996, mikið fagnaðarefni, og breyttu þau stöðu samfélaga gríðarlega. Áætlanir um umferð um jarðgöngin á þeim tíma voru langt undir þeirri umferð sem nú er um göngin, eða um 1.000 bílar að meðaltali yfir sumarmánuðina. Þungaflutningar hafa aukist mikið og þegar stóru skemmtiferðaskipin eru í höfn geta rútuferðir orðið 130 í gegnum göngin á góðum degi. Ef bruni kemur upp í jarðgöngum geta göngin lokast í langan tíma, jafnvel nokkra daga. Eru til einhverjar varaleiðir þar sem við á?

Þegar sá listi var gerður var skoðuð sú áhætta sem getur komið upp ef kviknar í bíl inni í einbreiðum göngum. Það er auðvitað í miklum forgrunni að vera meðvitaður um þessa hættu.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á allmörgum lögum í samræmi við forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2025. Efnisatriði þess eru af margvíslegum toga og hafa þau bæði áhrif á tekju- og gjaldahlið fjárlagafrumvarpsins. Ég mun nú fjalla nokkuð ítarlega um þau atriði sem mestu máli skipta ásamt fjárhagsáhrifum þeirra en sú yfirferð er ekki endilega í þeirri röð sem er að finna í frumvarpinu.

Hækkunin nær til áfengis- og tóbaksgjalda, bifreiðagjalds, gjalds í Framkvæmdasjóð aldraðra og útvarpsgjalds. Hér er um að ræða aðgerð stjórnvalda á tekjuhlið ríkisfjármálanna sem tekur mið af samkomulagi ríkis og sveitarfélaga í tengslum við langtímakjarasamninga á vinnumarkaði í mars síðastliðnum.

sem til stendur að fella þau gjöld niður í tengslum við upptöku kílómetragjalds vegna notkunar ökutækja, í öðru frumvarpi sem kemur síðar í haust. Jafnframt verður kveðið á um breytingar á kolefnisgjaldi í því frumvarpi.

Breytingarnar eru í samræmi við tillögur Seðlabankans og kveður stofnunin þær skýrast af almennum verðlagshækkunum á árinu 2024 og spá fyrir verðlags- og launaþróun á næsta ári.

af starfsemi umboðsmanns skuldara við ákvörðun á fjárhæð gjalds fyrir næsta almanaksár. Útlán gjaldskyldra aðila 31. desember 2023 voru um 4.997 milljarðar kr. og áætlaður kostnaður vegna reksturs umboðsmanns skuldara var um 350 millj. kr. kr. Álagningarprósentan verður því 0,007% á árinu 2025. Álagningarstofn gjaldsins er öll útlán gjaldskyldra aðila. Þá er lagt til ákvæði til bráðabirgða við lög um málefni aldraðra. Er það gert til að koma í veg fyrir að kostnaðarþátttaka heimilismanna á dvalar- og hjúkrunar¬heimil¬um aukist við það að tenging við tekjur maka var afnumin.

þingmenn þekkja, koma hér árlega. Lagt er til að B-deildum Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og Brúar lífeyrissjóðs verði ekki gert skylt að eiga eignir í sama gjaldmiðli og skuldbindingar sem jafngilda væntum lífeyrisgreiðslum sameignarhluta sjóðanna til næstu þriggja ára eins og gildir um lífeyrissjóði almennt. B-deildir lífeyrissjóðanna eru ekki að fullu fjármagnaðar og að mestu leyti gegnumstreymissjóðir þar sem deildirnar eru lokaðar fyrir nýliðun. Þannig er innflæði iðgjalda minna en útflæði

og því er þessi breyting lögð til. Verði ekkert að gert kann hlutfallslegt vægi eigna með lægri væntri ávöxtun að aukast sem getur valdið því að ríkissjóður og sveitarfélög þurfa að standa skil á hærri fjárhæðum sem bakábyrgðaraðilar að öllu óbreyttu. Í frumvarpinu er enn fremur lögð til framlenging á ákvæðum til bráðabirgða í átta mánuði til að sporna gegn því að víxlverkanir örorkubóta almannatrygginga og örorkulífeyris lífeyrissjóða

Frá sama tíma hafa bætur almannatrygginga hækkað um 45,6% og þykir sanngjarnt að almenna frítekjumarkið fylgi þeirri þróun. Það verður því 438 þús. kr. á ári eða 36.500 kr. á mánuði í stað 25 þús.

Lögboðið framlag til sókna þjóðkirkjunnar og annarra trúfélaga breytist að öllu jöfnu í samræmi við áætlaða breytingu á meðaltekjuskattsstofni einstaklinga 16 ára og eldri, sem og fjölgun einstaklinga. Nú er hins vegar, eins og í fjárlögum fyrir árið 2024, með breytingu á lögum um sóknargjöld, gert ráð fyrir að fastsetja fjárhæð sóknargjalda. Í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir 3.230,3

Lækkunin kemur til af því að við yfirferð fjárlagafrumvarps fyrir árið 2024 gerði Alþingi tillögu um 241,1 millj. kr. tímabundna hækkun sóknargjalda í samræmi við tillögur efnahags- og viðskiptanefndar í frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2024. Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2024 var gert ráð fyrir því að sóknargjöld yrðu 1.107 kr. á mánuði, en eftir tillögu Alþingis var gert ráð fyrir 85 kr. hækkun á sóknargjöldum sem leiddi alls til 241,1 millj. kr. hækkunar. Nú hefur þessi tímabundna hækkun verið felld niður, hún var einungis til eins árs. Þá er gert ráð fyrir að fjárhæð losunargjalds, vegna hvers tonns gjaldskyldrar losunar,

eins og það er á árstímabili sem lýkur 31. júlí árið áður. Jafnframt eru lagðar til breytingar á fjárhæð úrvinnslugjalds á ýmsar umbúðir, leysiefni, málningu, prentliti, rafhlöður og kælitæki. Auk þess sem lagt er til að skilagjald á innfluttar drykkjarvörur í einnota umbúðum úr stáli, áli, gleri og plastefni hækki úr 20 kr. á einingu í 22 kr. á einingu um næstu áramót. Gert er ráð fyrir að þessar breytingar muni hafa óveruleg áhrif á tekjur ríkissjóðs en hækkun skilagjaldsins muni hækka tekjur til að standa undir rekstri Endurvinnslunnar hf. vegna ósóttra skilagjalda um 10%, komi ekkert annað til. er til framlenging á ákvæðum til bráðabirgða við lög um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða og lög um tryggingagjald sem kveður á um að starfsendurhæfingarsjóðir fái ekki tekjur af almennu tryggingagjaldi á árinu 2025. Sambærilegt ákvæði hefur verið í gildi frá árinu 2013. Eftir sem áður er gert ráð fyrir óbreyttri fjármögnun frá atvinnurekendum og lífeyrissjóðum, eða 0,10%. Þá er gert ráð fyrir því að samkomulagi milli fjármála- og efnahagsráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra annars vegar og VIRK starfsendurhæfingarsjóðs hins

útreikningsreglur vaxtabóta verði framlengt eitt ár í viðbót sem þýðir að reiknireglur og viðmiðunarfjárhæðir kerfisins verði þær sömu á árinu 2025 og voru á þessu ári. Á grundvelli þeirra forsendna er áætlað að útgjöld vegna vaxtabóta nemi 2,1 milljarði kr. á næsta ári. Það eru lagðar til hækkanir á fjárhæðum og skerðingarmörkum barnabóta á árinu 2025. Á árinu 2024 voru gerðar ívilnandi og afturvirkar lagabreytingar á barnabótum sem tóku gildi í ársbyrjun 2024. Breytingarnar voru hluti af stuðningi ríkisstjórnarinnar vegna langtímakjarasamninga á vinnumarkaði í mars 2024. Með breytingunum voru árleg framlög til stuðnings við barnafjölskyldur í gegnum barnabótakerfið aukin um 3 milljarða kr. á yfirstandandi ári, 2024, til viðbótar við þegar lögfest áform og námu framlögin þá 19 milljörðum kr. Gert var ráð fyrir því að á árinu 2025 yrðu grunnfjárhæðir og skerðingarmörk barnabóta hækkuð til samræmis við þróun verðlags og launa og heildarútgjöld til barnabóta yrðu þá orðin 21 milljarður kr. á árinu 2025. Með því að hækka barnabætur og draga úr tekjuskerðingum munu enn fleiri foreldrar njóta stuðnings í formi barnabóta.

Gert er ráð fyrir að hlutur ofanflóðasjóðs í kostnaði við vinnu við næsta áfanga hættumats vegna eldgosa verði allt að 65 millj. kr. á ári, við gerð hættumats vegna vatnsflóða allt að 50 millj. kr. á ári og við gerð hættumats vegna sjávarflóða allt að 25 millj. kr. á ári. Framangreindar fjárhæðir eru þó allar með fyrirvara um árlegar fjárheimildir ofanflóðasjóðs. Ef vinna við hættumat vegna eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða frestast er hætta á að í náinni framtíð verði byggt á svæðum þar sem áhætta er talin of mikil fyrir slíka landnotkun. Í tengslum við breytingar á örorkuhluta almannatryggingarkerfisins er lagt til að framlag ríkissjóðs til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða fyrir árið 2024 verði lækkað úr 0,325% í 0,107% 0,107% af gjaldstofni tryggingagjalds. Þá er lagt til að á árinu 2025 renni framlagið eingöngu til lífeyrissjóða með þyngstu örorkubyrðina en þar er átt við lífeyrissjóði þar sem hlutfall örorkuskuldbindingar af framtíðarskuldbindingu er 1 prósentustigi yfir meðaltali örorkuskuldbindingar sjóðanna.

Mikilvægt er í samvinnu við lífeyrissjóðina að samhliða breytingum á örorkukerfinu verði horft til þess að samræma viðmið til örorkumats almannatrygginga og lífeyrissjóða og varanleg lausn fundin á víxlverkunum milli almannatrygginga og greiðslna lífeyrissjóða. Síðari ár hefur þörf lífeyrissjóðanna til jöfnunar örorkubyrði minnkað auk þess sem fjárhagsstaða sjóðanna hefur almennt batnað. Því eru rök fyrir því að jöfnunarframlaginu verði fremur varið til breytinga á örorkukerfi almannatrygginga auk þess sem vægi skuldbindinga vegna örorkulífeyris í heildarskuldbindingum lífeyrissjóða hefur á síðustu árum farið lækkandi. Tillagan leiðir til þess að framlag ríkissjóðs lækkar úr rúmum 7,1 milljarði kr. árið 2024 í um 2,5 milljarða kr. á árinu 2025 en framlagið hefur hækkað um 6 milljarða kr. frá árinu 2007 samhliða auknum tekjum ríkissjóðs af gjaldstofni tryggingagjalds. Alls hafa lífeyrissjóðir því fengið sem nemur 68 milljörðum kr. úr ríkissjóði frá árinu 2007 til ársins í ár. Lagt er til að heimild Náttúruhamfaratryggingar Íslands til þess að innheimta iðgjöld með 50% álagi verði rýmkuð. Jarðhræringarnar á Reykjanesi hafa haft neikvæð áhrif á gjaldþol NTÍ fyrirséð er að þau áhrif verði langvarandi. Eigið fé stofnunarinnar hefur dregist saman og greiðslugeta hennar því versnað. Samkvæmt lögum um Náttúruhamfaratryggingu Íslands er greiðsluskylda NTÍ í einstökum tjónsatburði 1% af samanlögðum vátryggingarfjárhæðum. Að mati stofnunarinnar er að óbreyttu útlit fyrir að greiðslugeta stofnunarinnar muni fara lækkandi á næstu árum, í hlutfalli við greiðsluskyldu hennar. Hækkun iðgjalda sé nauðsynleg til þess að tryggja að tekjur stofnunarinnar haldi í við gjöld hennar, jafnvel þótt enginn stór tjónsatburður ætti sér stað á næstu árum.

Þótt hrein eign stofnunarinnar hafi minnkað að undanförnu er hún enn hærri en 1‰ af áætluðum vátryggingarfjárhæðum. Í frumvarpinu er lagt til að heimild stjórnar taki gildi fyrr en samkvæmt gildandi lögum, þ.e. þegar hrein eign NTÍ er hærra hlutfall áætlaðra vátryggingarfjárhæða eða 4‰ í stað 1‰, og að heimildin til innheimtu álagsins gildi lengur en samkvæmt gildandi lögum, þ.e. þar til

Með breytingunni fær NTÍ heimild til að hækka iðgjald vegna húseigna og lausafjár sem nemur 0,0125% af þessu eða í 0,0375% á meðan heildareignir stofnunarinnar eru innan þeirra marka sem áður segir. Iðgjald vegna tiltekinna annarra mannvirkja sem tilgreind eru í lögum um stofnunina nemur 0,02% af áætluðu endurstofnvirði að viðbættum niðurrifskostnaði og hækkar um 0,01% eða í 0,03% nýti stofnunin sér þá heimild sem lögð er til. Áætlað er að tekjur Náttúruhamfaratryggingar Íslands árið 2025 verði 2,7 milljörðum kr. meiri nýti stofnunin sér þá heimild sem felst í frumvarpinu. Áætlað er að þar af séu 1,4 milljarðar kr. vegna iðgjalda einstaklinga og 1,3 milljarðar kr. vegna iðgjalda lögaðila og opinberra aðila. Þessi breyting hefur ekki bein áhrif á tekjur eða afkomu ríkissjóðs. Hún kann þó að hafa óbein áhrif að því leyti að minni líkur eru á að greiðslugeta NTÍ reynist ófullnægjandi komi á ný til náttúruhamfara sem valda svipuðu eða jafnvel meira tjóni en jarðhræringarnar við Grindavík. Reynist greiðslugeta stofnunarinnar ófullnægjandi kann það að kalla á útgjöld úr ríkissjóði sem minni líkur eru á eftir því sem greiðslugetan er meiri. Nýti stofnunin þá heimild sem felst í frumvarpinu til hækkunar á þeim hluta iðgjalda sem renna til hennar má gera ráð fyrir því, sem dæmi, að gjaldið fyrir íbúð sem er vátryggð fyrir 100 millj. kr. hækki úr 25 þús. kr. á ári í 37.500 kr. á ári. Hækkunin myndi óhjákvæmilega hafa áhrif til hækkunar á vísitölu neysluverðs og eru þau áhrif áætluð 0,1%. Í lögum um greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks er kveðið á um greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs til fiskvinnslufyrirtækja sem greiða starfsmönnum laun meðan á tímabundinni vinnslustöðvun stendur. Lagt er til að lögin verði felld úr gildi og telst það til eins liðs í afkomubætandi ráðstöfunum stjórnvalda á árinu 2025. Samhliða er lagt til að fellt verði brott sérákvæði um starfsfólk í fiskvinnslu í lögum um atvinnuleysistryggingar. Er þannig gert ráð fyrir því að fiskvinnslufólk njóti sömu réttinda innan atvinnuleysistryggingakerfisins og aðrir þátttakendur á vinnumarkaði sem eru tímabundið án atvinnu. Virðulegi forseti. Ég hef nú farið yfir helstu atriði frumvarpsins og vísað í tekjuáhrif og fjárhagsleg áhrif. Ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umræðu að lokinni þessari umræðu.

Í greinargerð fjárlagafrumvarpsins og á vef fjármálaráðuneytisins er fullyrt að þetta skili flestum ellilífeyrisþegum 138.000 kr. kjarabót á ári.

Við það að frítekjumarkið er hækkað þá hlýtur það að koma til góða þeim sem það geta nýtt sér sem þessu nemur. Það er alla vega það sem er boðað í frumvarpinu.

Þetta er eitthvað sem allir ættu að sjá sem hafa lágmarksskilning á virkni skerðingarreglna í ellilífeyriskerfinu. Kjarabótin til eftirlaunafólks sem leiðir af þessari hækkun er ekki 138.000 kr. á ári, eins og fjármálaráðuneytið heldur fram, heldur 62.000 kr.

að hækka í 36.500 kr. ef frítekjumarkið hækkar sem þessu nemur. Þannig að geti menn nýtt sér 25.000 þá munu þeir geta nýtt 36.500 eftir þessa breytingu því að það er það sem frítekjumarkið er að hækka

Þetta er nú bara útúrdúr. Ég er að benda á að það að hækka krónutöluskatt á almenning um 2,5%, það er búið að margbenda á að það gengur þvert

þau eru undirstaða alls lífs þá megum við ekki tala illa um þau. En bandormurinn kemur auðvitað til af því að þarna er verið að sækja sér heimildir inn í ólíka lagabálka

auðvitað að falla frá stórum hluta af þeim tekjum sem ríkið hefði fengið með því að leggja fram 2,5% viðmið í því göfuga markmiði að aðrir fylgi þar á eftir og hækki ekki meira.

Blasir ekki við, hæstv. fjármálaráðherra, að það er bráðnauðsynlegt að byggja upp hjúkrunarheimili núna í ljósi hækkandi aldurs þjóðarinnar? Það hefur verið vanrækt og við þurfum að bæta stórlega í hvað þetta varðar.

hraðar að mínu mati og nýtt þá fjármuni betur. Varðandi þetta ákvæði þá er það búið að vera mjög lengi í lögum og var einmitt heimilað einhvern tímann þegar menn áttu nóg í sjóðnum til að byggja en ekki nóg í rekstrinum. Örugglega er mikilvægt á einhverjum tímapunkti að komast út úr því. Þannig að ég tek undir það. það. Varðandi séreignarsparnaðinn þá er mikilvægt að halda því til haga að það er engin ný ákvörðun í þessu frumvarpi. Ákvörðunin um að fella niður almenna séreignarsparnaðarákvæðið, þ.e. skattfrjálsa úttekt þeirra sem eru ekki að kaupa fyrstu fasteign, var tekin í fyrra

Þannig var að fyrr á þessu ári tók ríkisstjórnin 15 milljarða kr. lán úr eigin sjóðum Náttúruhamfaratryggingar til að geta farið í uppkaup á húsum í Grindavík. Nú er komið í ljós hvaða aðferð á að nota við að fylla aftur á eigin sjóð og það virðist vera að taka, eins og hæstv. ráðherra benti á, 12.500 kr. kr. í viðbót af hverjum húsnæðiseiganda á Íslandi. Mín spurning er: Var ekki einfaldlega hægt að greiða þetta lán til baka úr ríkissjóði í stað þess að setja þetta allt yfir á eigendur húsnæðis í landinu?

Við erum einfaldlega stödd þar að við erum að undirbúa okkur undir hamfarir framtíðarinnar. Í því skyni er verið að segja: Við þurfum að hafa NTÍ sterkari til að geta gripið til hans til lengri framtíðar

fyrstu tíu milljónirnar og svo taka endurtryggingar við. Vandamálið er að þessi hús eyðilögðust ekki. Vandamálið er að þessi hús falla ekki undir það sem Náttúruhamfaratrygging tryggir.

þurfum við að hafa öflugar náttúruhamfaratryggingar með sterka greiðslugetu til að takast á við þau tjón sem hugsanlega geta orðið en við erum öll meðvituð um hvað gerist ef NTÍ getur það ekki. Þá er það greitt úr ríkissjóði og það er sami sjóður og er að greiða inn í NTÍ. Bakland NTÍ er fyrst og fremst ríkið, almenningur í landinu. landinu. Þetta er því spurning um hvaða aðferðafræði er best á hverjum tíma og hér er verið að leggja til og gefa NTÍ heimild til hækkunar til að vera sterkur sjóður til að standa undir sinni greiðsluskyldu.

langar mig að spyrja hæstv. ráðherra út í lítinn en dálítið skemmtilegan þátt loftslagsbaráttunnar sem birtist í bandorminum, aðgerð sem hefur stuðlað að breyttum ferðavenjum á síðustu árum. Hér er ég að tala um ívilnun til kaupa á reiðhjólum og rafmagnsreiðhjólum sem hefur verið í gangi á síðustu árum. Síðasta haust var lagt til að fella þá ívilnun úr gildi en meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar sneri þeirri ákvörðun, sem betur fer, og framlengdi um eitt ár með þeim skilaboðum til ráðuneytis að skoða hvort mætti síðan framlengja til lengri framtíðar. Sú greining er aðgerð sem er sett á herðar ráðuneytisins í aðgerðaáætlun í loftslagsmálum og um það er talað í greinargerð með fjárlagafrumvarpinu að eigi að skoða í tengslum við þau mál sem við ræðum hér þessa dagana.

margar hverjar hafa líka kostað verulega fjármuni, eins og til að mynda ívilnanir vegna kaupa á rafmagnsbílum eða nýorkubílum. Við breyttum því

á einhverjum tímapunkti verðum við að finna einhverjar aðrar leiðir þar sem ríkissjóður verður auðvitað líka að fá tekjur. En það er líka spurning alltaf um þessa hvata. (Forseti hringir.) Niðurstaðan er í þessu frumvarpi að framlengja ekki.

dálítið hissa vegna þess að í greinargerð fjárlagafrumvarpsins, sem er lagt fram á sama tíma og það frumvarp sem hér er til umræðu, stendur, með leyfi forseta: „Í tengslum við aðgerðaráætlun í loftslagsmálum mun ívilnunin við kaup á hjólum verða tekin til skoðunar.“ Hér er talað í framtíð á sama tíma og það frumvarp er lagt fram sem við ræðum hér í dag sem ráðherra segir að beri með sér þá niðurstöðu að ekki verði lagt til að framlengja þessa ívilnun. Hér finnst mér eitthvað skakkt sagt frá í greinargerðum frumvarpanna. Ég vona — og nú verð ég bara að biðla til hv. efnahags- og viðskiptanefndar að hafa vit fyrir ráðuneytinu í þessu — að þessu verði snúið við aftur eins og í fyrra, vegna þess að það að gera almenningi kleift að taka þátt í raunverulegum orkuskiptum, ekki bara að draga fólk út úr bensínbílum heldur að draga fólk út úr bílum yfir höfuð,

og í fjárlagafrumvarpinu. Það segir okkur náttúrlega að það er alltaf hægt að skoða hlutina betur. Við eigum eftir að fjalla um þetta hér í þinginu, við eigum eftir að taka samtal við ráðuneytið og milli ráðuneytanna

við breytum þessum svokallaða bandormi. Það er margt í þessu sem þarfnast skoðunar en eitt og annað sem mér finnst vera jákvætt.

á áfengi og tóbaki eða bifreiðagjöldum og fleiri þáttum, það sé núna verið að horfa á verðbólgumarkmið Seðlabankans þegar kemur að þessum hækkunum. Það skiptir miklu máli að við séum ekki að fara umfram þessi verðbólgumarkmið ef við ætlum að ná einhverjum árangri í því að kveða niður verðbólguna. Strax á fyrsta ári þegar ég kom inn á Alþingi og fékk að halda ræðu, kom í pontu þegar

Vonandi munu síðan sveitarfélögin hvert á fætur öðru skrifa þetta inn í sínar fjárhagsáætlanir. Það skiptir máli að við séum samstiga í því að ná verðbólgunni niður, helst niður fyrir verðbólgumarkmið Seðlabankans, á meðan við erum að sjá hækkanir á vörum og þjónustu langt umfram 2,5% þá munum við þurfa að glíma við verðbólguna.

þetta er ágætlega listað í greinargerðinni sem fylgir með frumvarpinu, og kannski fyrst að nefna

að gjaldið hækki um 2,5%. Þessi hækkun á að skila ríkissjóði 86 milljónum í viðbótartekjur.

þar sem segir að: „Framkvæmdasjóður aldraðra starfar á grundvelli laga um málefni aldraðra og er í vörslu heilbrigðisráðuneytisins. Sjóðurinn er fjármagnaður með sérstöku gjaldi sem skattstjórar leggja á þá sem skattskyldir eru á aldrinum 16–70 ára, samkvæmt lögum um tekjuskatt. Sjóðnum er ætlað að stuðla að uppbyggingu og efla öldrunarþjónustu um allt land og skal fé úr honum varið til byggingar stofnana fyrir aldraða,

Við erum enn og aftur að veita heimild til þess, á sama tíma og okkur vantar fjármuni til að byggja upp hjúkrunarheimili

fyrir fjórum árum síðan — sá starfaði, held ég, sem öldrunarlæknir, Ólafur Þór Gunnarsson — að það væri afar óheppilegt að við værum að gera þetta með þessum hætti. Áfram skal haldið og við erum enn á árinu 2025 að leggja það til að Framkvæmdasjóður aldraðra verði nýttur í rekstur sem er að mínu viti mjög slæmt.

þá eigi að undanþiggja B-deildirnar því að þurfa að eiga fjármuni til þriggja ára hér heima. Gott og vel, fínt, af því að þarna segir ríkisstjórnin: Við skulum leyfa þessum B-deildum að reyna að ávaxta peningana sína eins vel og hægt er. En á það ekki við um alla aðra lífeyrissjóði?

fyrir sig og við séum ekkert að láta það fara fram í gegnum ríkisvaldið og að ríkisvaldið sé að ákveða með hvaða hætti þetta sé gert. Það er ekkert frelsi í því

spurningin hlýtur að vera sú, eins og í öðrum ríkisrekstri, hvort þetta sé eðlileg og sanngjörn tala eða hvort það þurfi að skoða með hvaða hætti sé hægt að reka Ríkisútvarpið á einhvern annan hátt. Ekki ætla ég að tala gegn Ríkisútvarpinu vegna þess að ég skil rekstur Ríkisútvarpsins en mér finnst þetta háar tölur og mér finnst eðlilegt að það sé ekki bara sjálfkrafa fjármagn til Ríkisútvarpsins heldur þurfi að fara í gegnum það með hvaða hætti Ríkisútvarpið fær fjármuni.

hvernig við erum að gera þetta, að við séum að nýta þennan sjóð sem var ætlaður í eitthvað annað, í að greiða fyrir náttúruhamfarir eða eldgos eða tjón sem hlýst af því, við þurfum að þurfum að fara yfir allt þetta sjóðakerfi sem snýr að náttúruvá á Íslandi og búa til einn stóran og sterkan sjóð til að ná utan um það sem við þurfum að fara að gera hér á næstu árum. Ég

En við lögum ekki örorkubyrði lífeyrissjóðanna með því að taka af öðrum lífeyrisþegum. Við erum í þeirri stöðu að hér erum við með alls konar atvinnugreinar og sumir lífeyrissjóðir eru með fólk innan borðs sem hefur unnið erfiðisvinnu. Það er annað með skrifstofublók eins og mig sem hefur nánast ekkert dýft hendi í kalt vatn nánast alla sína ævi. Við lifum lengur og við erum kannski ekkert endilega að fara á örorku, en fólk sem hefur unnið verkamannavinnu eða erfiðisvinnu allt sitt líf, það er miklu meiri hætta á að slíkir einstaklingar þurfi að fara og neyðist til að fara á örorku og það þýðir auðvitað að þessir sjóðir standa þá ekki jafnfætis öðrum sjóðum til greiðslu lífeyris. Þess vegna var þetta framlag keyrt í gegn af hendi stéttarfélaganna á sínum tíma og með samþykkt ríkisins. Mér þykir skrýtið að það sé verið að rífa þetta í burtu núna með einu pennastriki þó að þetta hafi verið samþykkt eða nefnt í fyrra, fyrir utan að það hefur komið hér fram í ræðustól að 60% af þessu framlagi renna til verkamannasjóðanna, nokkurra sjóða, og ef þessir sjóðir eru að nýta 60% af þessum 7 milljörðum sem hefðu átt að fara í þetta þá hefði þessi upphæð þurft að vera 4,2 milljarðar en ekki 2,5 eins og stendur í frumvarpinu, þannig að þetta mun hafa vond áhrif þá sjóði sem þurfa að taka á sig mikla örorkubyrði. Ég vonast til þess að þetta verði lagfært í störfum nefndarinnar af því að það er óréttlæti að leggja það á suma lífeyrissjóði að geta ekki staðið við sínar skuldbindingar vegna þess að örorkubyrðin er miklu hærri en annars

Þetta er kannski bara hluti af því með hvaða hætti við ætlum að standa undir skuldbindingum sem verða vegna náttúruvár og ég held að það þurfi

spá í það að ná í miklu meiri skatt t.d. til fyrirtækja eða þeirra sem eru ríkust heldur bara verið að „tweaka“

Nú veit ég að eitt af svörum flokks hv. þingmanns er bara að ganga í Evrópusambandið og taka upp evruna og þá lagast allt en mig langar að heyra aðeins frekar frá hv. þingmanni hvers konar kerfisbreytingar hann myndi vilja sjá á því því hvernig við öflum tekna í ríkissjóð og hvaða áhrif það myndi hafa á fólkið í landinu ef við færum að hugsa hlutina aðeins upp á nýtt, hvernig við gerum þetta, ekki bara hreyfa hluti til um hálft prósent

en ég er alveg viss um að með því að vera hluti af stærri heild þar sem ríkir miklu meiri stöðugleiki þá myndum við fara að upplifa annars konar stöðugleika. Við myndum kannski fara að fá smjörþefinn af þeim stöðugleika sem er til staðar í Evrópu og þar myndi ég vilja vera. Ég nefndi það hér í pontu fyrir ekki löngu síðan að fjármagnskostnaður íslenska ríkisins hefur aukist um 58% á tveimur árum og það munar um minna.

þá er það bara þannig að það er bara tímabundið. Við munum, á meðan við sitjum á þessum ónýta stólpa sem við hvílum á, sem er íslenska krónan,

Eitt af því sem var breytt aðeins fyrir nokkrum árum síðan var að það renna allar tekjur beint inn í ríkissjóð

Ofanflóðasjóði er ætlað að tryggja og búa til varnir við snjóflóðum og ofanflóðum víðs vegar um landið og við höfum séð það á þessu ári að það er nú mikil þörf á því að klára það verkefni. En hvað er að gerast? Jú, það er endalaust verið að taka peninga út úr sjóðnum. Það er verið að taka peninga út úr því sem sjóðurinn hefur þegar og það er ekki verið að setja það inn í sjóðinn sem

man nú ekki hvort það var virðisaukaskattur eða forveri hans, söluskatturinn, það var sett inn örlítil hækkun á því sem kallað var Þjóðarbókhlöðunefskatturinn, sem var ætlaður til þess að við gætum byggt hér upp fallega og góða Þjóðarbókhlöðu. Sá peningur fór reyndar mjög hægt og rólega í þá Þjóðarbókhlöðu. Það tók alveg áratug eða eitthvað að byggja hana af því að peningarnir fóru aldrei þangað sem var verið að segja okkur skattborgurunum að þeir væru að fara.

en á einhverjum tímapunkti voru bara öll völd tekin af stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs með tilfærslu á þeim sértekjum sem sjóðurinn aflaði sér inn í ríkissjóð.

Nú rennur það bara beint inn í ríkissjóð og svo kemur það út aftur í gegnum fjárlög hvers árs. Þetta er skrýtið fyrirkomulag, að við séum að ætla fjármuni í tiltekin verkefni og skattleggja borgarana um einhverjar tilteknar upphæðir til að standa straum af rekstri en svo eru þær ekki nýttar í það. Við sjáum þetta svo glöggt á Framkvæmdasjóði aldraðra, sjáum þetta mjög glöggt þar. Það að menn skuli leyfa sér að nýta fjármuni sem ætlaðir eru til byggingar undir gamalt fólk, eldra fólk, að það sé verið að leyfa sér að nýta þá peninga í rekstur er að mínu mati alger óhæfa. Við erum með

Frú forseti. Fyrir helgi fengum við innsýn í fjárlög næsta árs. Hvort þetta uppkast sem rætt var um breytist mikið á milli 1. og 2. umræðu, eins og fjárlög undanfarinna ára, er eitthvað sem við eigum eftir að sjá en nú er komið að litla bróður fjárlagafrumvarpsins, bandorminum svokallaða.

Bandormurinn er því ágætismælitæki á það hvers konar skattstefnu ríkisstjórnin stundar. Eru það breiðu bökin sem taka á sig álögur eða er verið að klípa meira af þeim sem minna mega sín? Almennt séð er ríkisstjórnin að hækka gjöld um 2,5% sem er lægra en verðbólga, sem er gott, en vekur samt upp spurningar um hvaða áhrif þessar gjaldahækkanir hafa á verðlag í landinu.

Ríkisstjórnin á eflaust einnig eftir að slá sig til riddara fyrir að hækka frítekjumark aldraðra miðað við verðlagsþróun. Það hefur verið óbreytt frá 2017 og ríkið þannig sparað sér heilmikið á því að uppfæra frítekjumarkið ekki árlega eins og flest önnur viðmið. í stað sjá þau tækifæri til þess að gera þessar breytingar í aðdraganda kosninga svo að eitthvað jákvætt sé hægt að ræða á kosningafundum með eldri borgurum. Svo eiga þau eflaust eftir að tala endalaust um hvað þau séu að gera góða hluti með því að viðhalda tímabundinni hækkun vaxta- og barnabóta sem samið var um í tengslum við síðustu kjarasamninga. Það gleymdist auðvitað í allri þeirri umræðu að þegar við ræddum fjárlög og bandorm fyrir árið 2024 þá neitaði ríkisstjórnin að hækka vaxta- og barnabætur í samræmi við verðlagsbreytingar og taldi sig svo vera rosa góða með því að hækka stuðninginn,

Það er líka áhugavert að skoða kaflann í bandorminum um úrvinnslugjöld. Eitt af lykilhlutverkum slíks gjalds er að nýta það sem stjórntæki til að breyta hegðun fólks til hins betra þegar kemur að umhverfismálum.

Það er dæmigert fyrir þessa ríkisstjórn að lækka álögur sem mest munu bitna á fyrirtækjum á meðan álögur á hinn almenna skattgreiðanda hækka.

Enn og aftur á svo mjólka fé úr ofanflóðasjóði í önnur mikilvæg verkefni en þau sem hann er ætlaður í. Að sjálfsögðu er mikilvægt að framkvæma hættumat vegna eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða en það á ekki að gera á kostnað þess að byggja varnarmannvirki vegna ofanflóða víðs vegar Síðastliðið ár og síðastliðin ár hafa einmitt sýnt okkur svart á hvítu hversu mikilvægt er að hraða gerð varnargarða áður en við höfum mannslíf á samviskunni. Finna þarf aðrar tekjur til að fjármagna hættumat vegna annarra náttúruhamfara og setja kraft í að klára varnarmannvirki vegna ofanflóða um allt land.

Þarna er ríkið með Sjálfstæðismenn innan borðs að hækka skatta um 50% næstu tíu árin. Það væri gaman að heyra hvernig þau ætla að tala þessa skattahækkun niður í kosningabaráttunni. Þörf er á kerfisbreytingum til að tryggja réttlátt samfélag fyrir alla en ekki bara fáeina útvalda hér á landi. Okkar hagkerfi þarf að þróast þannig að það þjóni öllum þjóðfélagshópum á sjálfbæran hátt. Það er augljóst að kerfið eins og það er núna virkar ekki sem skyldi. Það hefur valdið því að þorri fólksins ber of miklar byrðar á meðan þeir ríkustu borga hlutfallslega minna til samfélagsins. Ef við lítum á hvernig skattbyrði er lögð á Íslendinga er ljóst að of miklar álögur eru settar á herðar lág- og miðstéttanna. Þetta er hópurinn sem reiðir sig á grunnþjónustu, tekur þátt í að halda samfélaginu gangandi og hefur rétt á því að njóta ávinnings af því samfélagi sem við byggjum saman. Því miður er það staðreynd að á meðan skattar og álögur lægri tekjuhópa hækka sleppa hinir ríku tiltölulega auðveldlega. Þegar við ræðum um breytingar á þessu kerfi þá verðum við að horfa til grundvallarbreytinga. Það er ekki nóg að laga yfirborðsfleti. Við verðum að endurskoða hvernig við skattleggjum auð og tekjur. Það er tími til kominn að við breytum kerfinu þannig að þeir sem hafa helst efni á því, ríkasta 1% þjóðarinnar, axli meiri ábyrgð. Þetta er ekki bara spurning um réttlæti, þetta er nauðsynlegt til að tryggja að samfélag okkar geti starfað á sjálfbæran hátt til framtíðar. Ef við komum á sanngjarnara skattkerfi þar sem þeir sem hafa mestu auðæfin leggja meira til samfélagsins getum við nýtt þá fjármuni til að létta álagið á miðstéttinni. Það myndi hafa jákvæð áhrif á lífskjör fólks sem nú á erfitt með að ná endum saman vegna mikilla álagna á grunnþarfir eins og húsnæði, mat og heilbrigðisþjónustu. Slíkar kerfisbreytingar myndu einnig styðja við bætta velferðarþjónustu, aukna menntun og aukna nýsköpun sem myndi tryggja jafnan aðgang að tækifærum fyrir alla. Það er ekki ásættanlegt að þeir sem eru í hæstu tekjuhópunum, oftast þeir sem hafa notið góðs af hagkerfinu, komist hjá því að leggja sitt af mörkum til að byggja upp betra samfélag. Það er líka mikilvægt að skoða hvernig við getum tryggt að auðlindir okkar og samfélagsleg auðlegð séu nýttar til hagsbóta fyrir alla. Við sjáum oftar en ekki að náttúruauðlindir eru nýttar til ávinnings fyrir fáa. Við Píratar höfum talað fyrir því að auðlindir landsins, svo sem orkuauðlindir og fiskveiðiauðlindir, verði nýttar með samfélagslega ábyrgð í huga og að arðurinn af þeim renni til samfélagsins alls, ekki aðeins til útvalinna fyrirtækja eða einstaklinga.

Við lifum á tímum þar sem bilið milli ríkra og fátækra breikkar með hverju árinu. Á meðan hinir efnamestu safna meiri auði eykst fátækt hjá þeim sem búa við veikustu efnahagslegu stöðuna. Slík misskipting er ekki bara ógn við félagslegt réttlæti, hún er ógn við stöðugleika samfélagsins. Þegar fólk upplifir að kerfið vinni gegn því fremur en fyrir það er hætta á að traust til stjórnmálanna og samfélagsins í heild fari þverrandi. Við verðum að bregðast við þessu með því að taka til róttækra kerfisbreytinga. Það er kominn tími til að hætta að hækka álögur á lág- og millistétt og leggja þess í stað meiri byrðar á þá sem hafa notið góðs af hagkerfinu án þess að greiða réttlátt hlutfall af þeim ávinningi til baka. Það er líka mikilvægt að við fjárfestum í framtíðinni. Við þurfum að byggja upp sjálfbær kerfi sem tryggja að allir fái notið góðs af þeim. Þetta er ekki bara spurning um núverandi hagvöxt heldur einnig um það hvernig við tryggjum að komandi kynslóðir hafi sömu eða betri tækifæri en við höfum í dag. Við þurfum að breyta áherslum efnahagsstefnunnar frá óendanlegum hagvexti yfir í réttlátan og sjálfbæran vöxt sem tekur tillit til takmarkana umhverfisins og þarfa almennings. Með réttlátri dreifingu auðæfa getum við tryggt að hagkerfi okkar þjóni öllum, ekki bara þeim ríkustu. Þetta er stefna sem byggist á sanngirni, ábyrgð og framtíðarsýn og það er stefnan sem við Píratar erum reiðubúin til að fylgja.

Ég ætla ekki að lengja þessa umræðu mikið en hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra gerði hér grein fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2025, hinum svokallaða tekjubandormi, og eins og alltaf þegar tekjubandormurinn er til umfjöllunar í þinginu þá kennir hér auðvitað ýmissa grasa og verið að breyta ýmsum lögum. Því er mikilvægt eins og alltaf að efnahags- og viðskiptanefnd kafi nánar ofan í allar þær tillögur sem hér eru lagðar fram og skoði rækilega. Ég ætla að byrja á gamalkunnum kunningja sem hér er fjallað um,

aðgerðir til að koma í veg fyrir að víxlverkun eigi sér stað á næsta ári. Þetta er auðvitað algjörlega nauðsynlegt að gera og sjálfsagt mál en er enn eitt af því sem þarf að leiða til lykta með framtíðarfyrirkomulagi. En að sjálfsögðu styð ég að komið verði í veg fyrir þessa víxlverkun á næsta ári. Það eru ákvæði sem lúta að barnabótum sem eru til þess að

er hluti af stuðningi ríkisstjórnarinnar vegna langtímakjarasamninga á vinnumarkaði og er auðvitað hluti af því að bæta kjör barnafólks en það er eitt af því sem

mikilvægt að nefndin kafi vel ofan í því að mér finnst mikilvægt að þeir sem menga borgi fyrir það. Það kostar að farga vörum en það er engu að síður þannig að tillögurnar sem hér eru lagðar til koma frá stjórn Úrvinnslusjóðs sem leggur til hækkun eða lækkun á úrvinnslugjöldum í samræmi við það hver kostnaður er við úrvinnslu hvers flokks fyrir sig. Þetta er eitt af þeim málum sem mér finnst mikilvægt að hafa alltaf til

Mér finnst líka mikilvægt að skoða mjög vel það sem lýtur að greiðslum atvinnuleysistrygginga til fiskverkafólks. Við fyrstu sýn slær þessi breyting mig bara vel, enda hef ég litið svo á að eins og þessum hlutum hefur verið fyrir komið hafi í rauninni verið um stuðning við fiskvinnsluvinnslufyrirtæki að ræða sem er umfram stuðning sem önnur fyrirtæki í landinu fá, en mikilvægt að skoða það og tryggja að

í rauninni enga ástæðu til að halda annað en að svo sé en þetta er eitt af því sem ég legg áherslu á að efnahags- og viðskiptanefnd skoði vel. Frú forseti. Mér finnst líka mikilvægt og langar að nefna hér við 1. umræðu tvær viðbótartillögur sem mér finnst vert

Ég hygg að kostnaðurinn við að viðhalda þessari ívilnun sé ekki ýkja mikill í hinu stóra samhengi en þetta yrði til þess að styðja við fjölbreyttari ferðamáta og væri þannig til hagsbóta fyrir samfélagið allt og liður í loftslagsaðgerðum auk þess að vera liður í því að draga úr bílaumferð á götunum sem við við hér á höfuðborgarsvæðinu vitum að er mjög mikilvægt að gera. Hitt er að mér finnst eðlilegt að

nýtist ekki einungis fólki sem er að selja íbúðir sem það hefur til eignar heldur einnig við aðra og þriðju eða fleiri íbúðir sem fólk er að selja þar sem það þarf ekki að greiða tekjuskatt af söluhagnaði. Ég veit ekki heldur hverju þetta myndi skila nákvæmlega í ríkissjóð en umtalsverðu myndi ég halda. Þetta gæti verið ein af þeim leiðum sem hægt væri að fara til þess að auka öryggi fólks á íbúðamarkaði og gæti orðið til þess að íbúðarhúsnæði yrði ekki notað í gróðaskyni fyrir fólk sem á nóg af peningum og getur keypt og selt íbúðir sem það notar þó ekki sjálft til eigin búsetu. Þetta er meðal aðgerða sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur í skýrslugjöf sinni bent á að sé eitthvað sem vert er að skoða. Mig langaði að koma þessum atriðum að hér við 1. umræðu en auðvitað er margt fleira í þessum bandormi sem efnahags- og viðskiptanefnd

mig grunar, og það leiðréttist þá bara ef mig grunar vitlaust, að Úrvinnslusjóður sé settur þannig upp að hann eigi einmitt að vera einhvers konar excel-skjal sem standi undir kostnaði. Ég er ekki alveg viss um að þetta sé rétt hjá mér en þetta er eitthvað sem við í nefndinni getum þá getum þá alla vega skoðað. Ég tel hins vegar að sem liður í loftslagsaðgerðum þurfi að hátta málum þannig að það sé hvati, og ekki síst hjá fyrirtækjum, til að draga úr umbúðum. Svo hef ég nú líka talað fyrir því, en

borga gjald fyrir það að farga einhverju, í það minnsta ef vörurnar eða hlutirnir eru þess eðlis að hægt væri að laga þá og nýta aftur. Þannig að þetta er mál sem er ekki

hluti. Hv. þm. Andrés Ingi Jónsson hefur einmitt lagt fram frumvarp þess efnis að það séu leiðir til þess að fá að fá endurgreitt þegar þú ferð með hluti í viðgerð til þess í rauninni að hvetja til svona hringrásarvirkni þegar kemur að því að laga hluti. Við erum orðin allt of gjörn á að bara henda, henda og henda.

frá einstaka þingmönnum fá sjaldnast mikinn forgang hérna en ef við gætum öll sameinast um að koma einhverju svona inn í bandorminn þá held ég að margir gætu notið góðs af því.

fram að í það minnsta þá var ekki verið að vinna að slíkum niðurgreiðslum. Nú hef ég ekki skoðað nákvæmlega það þingmannamál sem hv. þingmaður nefnir en mér heyrist að ég sé efnislega sammála því sem þar er lagt fram og það er einmitt þess vegna sem ég hef í fyrirspurnum verið að fjalla um slíka hluti. Ég held að það sé

að afla teknanna þar sem þær er að finna en að sama skapi veita ívilnanir, létta á álögum og vera með stýringu til þess að ná fram sem bestu samfélagi þar sem við getum náð fram þeim markmiðum sem við viljum og í mínum huga og okkar í Vinstri grænum er það samfélag sem byggir m.a. á jöfnuði og sjálfbærni. Ýmislegt er ágætlega gert í dag en ég held að við vitum öll að þar er hægt að gera mun betur. Endurnýtingarhugsuninni er sem betur fer að vaxa fiskur um hrygg. Við kunnum svo sannarlega hér áður fyrr að endurnýta í okkar samfélagi og við þurfum að fara aftur á þann stað.